Tere päevast, head kolleegid! Rõõm teid kõiki näha. Alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 1. töönädala teisipäevast istungit. Kohaloleku kontroll, palun!

Kohalolijaks registreerus 71 Riigikogu liiget, puudub 30. Head kolleegid, nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Neid ei ole. Tänan! Kolmandaks, teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste parlamendirühmade moodustamise koosolekud: Eesti-Kosovo, kokkukutsuja Kristo Enn Vaga; Eesti-Brasiilia, kokkukutsuja Andres Sutt; Eesti – Saudi Araabia, kokkukutsuja Andres Sutt. Päevakorra täpsustamine. Head kolleegid, tänase teise päevakorrapunkti juures teeb algataja ettekande Riigikogu liige Anti Poolamets, kolmanda päevakorrapunkti juures Riigikogu liige Henn Põlluaas ja neljanda päevakorrapunkti juures Riigikogu liige Tõnis Lukas. Saamegi minna tänase esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete käibemaksu langetamiseks 5-le protsendile" eelnõu 10 esimene lugemine.Enne

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Suur tänu selle suurepärase võimaluse eest! Antud eelnõu esitati juba päris mitu kuud tagasi ja võib ju tunduda, et äkki siis täna ei ole seda enam vaja.

ühiskonnaliikmeid, kes ei olnud ka enne kriisi kõige rikkamad. Siit on ka meie ettepanek. Kuna need inimesed kulutavad toidule protsentuaalselt

See viimane ettepanek on päris ammune, ettevõtjate poolt sõnastatud, aga tänapäeval – teades, et Reformierakonna juhitud valitsus kavatseb tõsta hotellide käibemaksu määra aitaks meie ettepanek hoida konkurentsivõimet veidi kõrgemal, et meie teenusepakkujad suudaksid konkureerida naabritega.Võib

Selle tõttu me usume, et ka Eesti kaupmehed langetavad hinda kohe, kui langeb käibemaksumäär. on enamasti toiduained väiksema käibemaksumääraga, näiteks Läti langetas käibemaksu üsna hiljuti 5%‑ni. Soomes on toiduainete käibemaks 14%, Rootsis 12% ja näiteks Hispaanias või Itaalias eelnõu mõju aitab leevendada saabuvat maksureformi, kus igal aastal pool miljardit riigieelarve riigieelarve vahendeid läheb rikkamatele ühiskonnaliikmetele, ja see eelnõu võimaldab neil, kes kulutavad toidule suurema protsendi oma sissetulekust, säästa kas või natukene raha. Nii et ma väga loodan, et valitsus töötab välja initsiatiivi selle käibemaksumäära alandamiseks. Ma tuletan meelde, et

ellu viia, peab selle sinna tagasi lisama. Kuna valitsus on meil väga kompetentne ja seal on palju ametnikke, siis ma usun, et nad saavad sellega

Aga kuna aega veel on, siis ma usun, et saadikud tulevad saali ja toetavad meie nõrgemaid ühiskonnaliikmeid. Suur tänu teile tähelepanu eest! Ja hea meelega vastan teie küsimustele. Suur tänu ettekandjale! Ettekanne oli väga põhjalik, aga vaatamata sellele on mõned täpsustavad küsimused. Maria Jufereva-Skuratovski, palun! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kõik näevad, et Eestis on toiduainete hinnad tõepoolest väga kõrged, ja paljud inimesed, eeskätt sotsiaalselt

Kallase poolt mitu korda kõlanud mõte, et käibemaksu alandamine kuidagi ei alanda toiduainete hindu. Millised on teie argumendid, mis tõestaksid, et ta eksib? Suur Suur tänu! Me teame, et teistes Euroopa Liidu riikides on see lahendus toonud hinnalanguse, ja ma ei saa nõustuda peaministri väitega. Muidugi,

vaid hoopis valitsuse maksupoliitika. Kui sa ei toeta [kohalikke] tootjaid, siis loomulikult nad ei suuda konkureerida eksporditurgudel. Nad panevad tehased kinni, meie ostame kauba sisse ja nii need hinnad kasvavadki. Aga see ongi kahjuks tänapäevane reaalsus. Kui ma küsisin rahandusministrilt, milline on kavandatava maksureformi mõju, siis ta ütles – ta vastas siin puldis –, et see tõstab ebavõrdsust ühiskonnas. Ehk siis ta saab sellest vähemalt aru. See

Suur aitäh! Tänan, Andrei, sind täpselt ja õiglaselt fokuseeritud ettekande eest! Sa nimetasid neid riike, kus toiduainete käibemaksu määr on oluliselt madalam kui Eestis. Minu küsimus on: kas sa nimetad ka neid riike, kus toidu[ainete] käibemaksu määr on niisama kõrge kui Eestis või koguni kõrgem? Kas just kõrgem, aga neid riike, kus erandeid ei ole, on päris mitmeid. Näiteks Venemaa on sama käibemaksumääraga. Ameerika Ühendriikides näiteks on müügimaks, mis sõltub osariigist, ja seal võibki juhtuda, et toiduainete käibemaks on osariikides erinev. Enamik Aafrika riikidest ei tee toidu käibemaksule

Nagu ma eelmisele küsimusele vastates mainisin, on [sellel] mitmeid põhjusi. Peamine põhjus on kindlasti tänase valitsuse ebaõnnestunud maksupoliitika ja üleüldine poliitika, sest kui sa ei aita [kohalikke] firmasid, siis hinnad kasvavadki. Aga käibemaks mängib väga suurt rolli. Nii et ma väga loodan, et

Aga võib-olla tausta avamiseks te selgitaksite, kuidas see konkreetne maksupoliitiline ettepanek, mis on esitatud, suhestub või kuidas seda võrrelda valitsuse maksupoliitikaga.

Ja see ongi maailmavaateline erinevus: kas sa tahad elada ühiskonnas, kus on väga rikkad ja väga vaesed, või sa tahad elada ühiskonnas, kus on väga tugev keskklass? See teine lähenemine on Keskerakonna lähenemine,

Ma väga loodan, et see ettepanek ja võib‑olla rida muid ettepanekuid ikkagi jõuavad varem või hiljem seadusandlusse ja me suudame midagigi päästa. Aga täna seda saali vaadates ma näen, et väga vähestele, väga vähestele fraktsioonidele see teema üldse pakub huvi. Ja eks see teadmine ilmselt jõuab varem või hiljem kohale. Loodame, et varem, mitte hiljem. Jaak Aab, palun!

ja kindlasti pärsib selle sektori konkurentsivõimet. See maksumäär võiks kindlasti väiksem olla. Sellepärast et näiteks Lõuna-Eestis asuvad hotellid konkureerivad Läti teenusepakkujatega ja konkurentsieelis läheb nüüd selgelt Vähe sellest, et Eestis on keskmine palk kõrgem, lisandub ka suurem maksukoormus ja kliendil on ikka väga raske valida näiteks mõnda Valga hotelli, kui ta sinna regiooni satub. Ta pigem eelistab soodsamat hotelli, mis asub mõne kilomeetri kaugusel Lätis. See maksumäär võiks kindlasti väiksem olla. Nagu ma mainisin, siis antud otsuse eelnõu vähendab ka restoranide käibemaksu 5%‑le, selleks et kogu toitlustussektor oleks madalama maksumääraga. Me selgelt kaotame konkurentsis naabritele.

maksupakett, mida sa mainisid, selle suurem probleem on tulumaksureform. Sina, Jaak, hakkad saama 500 eurot rohkem igal aastal. Igal aastal hakkab riik sulle maksma rohkem, sellepärast et Reformierakond otsustas toetada rikkamaid inimesi.

See on täiesti ebaõiglane ja see on kõige suurem viga, mida see valitsus on plaaninud. Veel ei ole hilja seda maksumuudatust tagasi pöörata. Aga see praegune otsuse eelnõu on väike samm võrdsema riigi suunas. Aitäh!

Suur tänu! Rahanduskomisjoni arutelu oli tegelikult üsna konstruktiivne. Hea kolleeg Jürgen Ligi näiteks oli natuke kriitiline, aga ma tunnen teda väga ammu ja tavaliselt ta on palju kriitilisem. Minule jäi mulje, et see ettepanek talle meeldis,

ma loodan, et saalis tekib see võimalus, ja me saame arvestada ka mõne reformierakondlase häälega, nende reformierakondlaste häältega, kes seisavad võrdsema Eesti kaitsel, kes tahavad, et meil oleks tugev keskklass,

Head kolleegid! Kaunist tööpäeva algust ka minu poolt! Rahanduskomisjon arutas eelnõu ühel istungil, käesoleva aasta 12. juunil. Arutelul osales külalisena Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna peaspetsialist Aet Külasalu. Komisjon kuulas ära eelnõu sisu tutvustuse, mille tegi eelnõu algataja, Keskerakonna fraktsiooni esindaja Andrei Korobeinik. Eelnõuga tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek langetada toiduainete käibemaks 5%‑le, sööda ja segasööda käibemaks 5%‑le ning restoranide ja toitlustusteenuste käibemaks Andrei Korobeinik oma tutvustuses veel, et Keskerakond on ka varasemalt püüdnud toiduainete käibemaksu langetamise puhul Vabariigi Valitsusele tehtavat ettepanekut Riigikogu otsusena ellu viia. Põhiliselt toimuski komisjonis arutelu toiduainete käibemaksu langetamise üle. Otsuse eelnõu algataja esindajalt küsiti võrdlevaid andmeid toiduainete käibemaksu soodusmäära kohta teistes riikides ja seda, kas see on midagi erakordset või [on Samuti avaldati arvamust, et võiks olla ühtlane käibemaks ja et lõpphinda ei jõua käibemaksu alandamisest kas üldse midagi või jõuab ainult osa, see on üldine reegel.

Selle konsensusliku otsuse poolt olid Jaak Aab, siinkõneleja, Aivar Kokk, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Jevgeni Ossinovski, Siim Pohlak, Marek Reinaas, Kersti Sarapuu, Aivar Sõerd ja Tarmo Tamm.

komisjonis arutati ja leiti, et reeglina käibemaksu vähendamine ei kajastu hinnas. Aga mina olin ka seal komisjonis ja ma sellist analüüsi pole näinud. Kas sa oskad natukene valgustada, kuidas sellele järeldusele

Jaa, sellist dokumenti ei esitatud komisjonile, see oli komisjoni liikmete arvamus.

Jürgen Ligi sõnavõtus on, et hinna või tulude alanemine ei ole tingimata omavahel korrelatsioonis, sest lõpphinda ei jõua käibemaksu alandamisest kas üldse midagi või jõuab ainult osa,

tervist? Kas te ei arva, et Eesti inimene lihtsalt ei suuda rohkem kallist toitu osta ja valib tunduvalt odavamad tooted, mis võib‑olla ei ole nii tervislikud? Kas see analüüs on äkki tehtud? Suur

odavam toit on vähem tervislik. Teie loogika tundub toetuvat emotsionaalselt sellele, et kallim toit on tervislikum ja odavam toit on ebatervislikum.Ma ise oma kogemuste põhjal ütlen, et värsked ja töötlemata toiduained, eriti köögiviljad, on kõige tervislikumad ja kõige odavam toit üldse. Kui tahta tõesti tervislikult toituda, siis tasub osta ja süüa palju Eesti köögivilja, mis ei ole sugugi kallis.Aga

Enn Eesmaa, palun! Aitäh! Hea Annely, ma vabandan juba ette, sest ma lähen pisut isiklikuks, aga mitte ründavalt ja pahatahtlikult, vaid selleks, et rohkem teada saada. See on üks neid otsuse eelnõusid, mis ilmselt puudutab suurt osa rahvast. Kui teha

Sind me oleme alati seostanud kõigile eestlastele armsa Kihnu saarega. Kas sulle on sealt helistatud, kirjutatud ja [öeldud], et, Annely, pea nüüd hoogu?

Aitäh, lugupeetud ettekandja! Rohkem küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Läbirääkimisteks on võimalus fraktsioonide ja komisjonide esindajatel. Siim Pohlak EKRE fraktsiooni nimel, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid, rahva teenrid! EKRE toetab toiduainete käibemaksu langetamist 5%‑le. Oleme ise teinud samasuguse ettepaneku tänavuse aasta alguses. See oleks aus leevendus viimase aasta jooksul toimunud pöörasele hinnarallile ja järgmisel aastal eesootavale uuele hinnatõusule, mis kaasneb käibemaksu tõstmisega. Meil on vaja kiireid lahendusi, sest Eesti inimesed vaesuvad Euroopa kiireimas tempos, inflatsioon on püstitanud taasiseseisvumisaja rekordeid ja sisetarbimine on languses. Enamik toiduaineid, leiva-, liha-, kala- ja piimatooted ning köögiviljad, on statistika järgi kallinenud 40–50%, aga kui poodides ringi vaadata, siis on näha, et aasta ja veidi pikema ajaga on mitmete tootegruppide hinnad tegelikult lausa kahekordistunud. Riik peaks töötama inimeste heaks ja siin on täpselt see koht, kus valitsus saab ja peab astuma rahva poolele ja tasandama majanduses äkilisi muutusi, mida pöörane hinnaralli kindlasti

osa. Statistikaameti andmetel elas 2021. aastal suhtelises vaesuses ligemale 23% rahvastikust ehk ligemale 300 000 inimest. Aga samal ajal on Eesti üks neljast kõige kõrgema toiduainete käibemaksu määraga riigist Euroopa Liidus. Enamikus liidu liikmesriikides kehtib toiduainetele soodsam käibemaks, mis jääb [olenevalt] riigist vahemikku 0–15%. Ka meie naabritel, näiteks Soomes ja Rootsis, on toiduainetele madalam käibemaks kui Eestis ning ka Lätis on kohalikule värskele puu- ja köögiviljale kehtestatud 5% käibemaks, mis töötab seal väga hästi andis tunda ka kauplustes, kui see käibemaksusoodustus kehtestati.Eesti praegune toiduainete käibemaksu määr seab ebasoodsasse olukorda nii Eesti tarbijad kui ka kodumaised toidutootjad. Käibemaksulangetus 5%‑le leevendaks karmi hinnatõusu, tõstaks Eesti toidujulgeolekut ja parandaks kodumaise majanduse konkurentsivõimet. Samuti hoiaks see ära toiduainete uue hinnaralli, sest nagu on teada, on kavas käibemaksu tõsta. Meenutan Riigikogule, et lisaks toidukaupade maksulangetuse suurele toetusele rahva seas on ka poeketid ja toidutootjad kutsunud riiki üles toiduainete käibemaksu langetama, mis annab vähemalt minule kindlustunnet ja julgust, et maksulangetuse mõju jõuaks ka päriselt poelettidele.Ja lõpetuseks veel üks küsimus mõtlemiseks kogu parlamendile. Miks võetakse meil rahvalt toiduainete käibemaksu täie rauaga, aga samal ajal tsensuuri rakendavad välismaised sotsiaalmeediahiiglased viivad sadade miljonite kaupa reklaamitulu Eestist välja ja ei maksa selle pealt sentigi makse? Aitäh! Suur tänu! Sulgen läbirääkimised. Kuna eelnõu kohta muudatusettepanekuid esitatud ei ole, siis saame asuda lõpphääletuse ettevalmistamise juurde. Enne kui paneme saalikutsungi [käima], informeerin, et tegemist on eelnõuga, mille vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus.

Head kolleegid! EKRE fraktsiooni poolt palutud vaheaeg on lõppenud ja jätkame istungit. Kordan veel kord, et selle eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus. Panen lõpphääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete käibemaksu langetamiseks 5‑le protsendile" eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt on 31 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu 10 on tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. välja. Oleme esimese päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Tänan siiralt kõiki kolleege eelnõu tõhusa ja tasakaaluka menetlemise eest! Teine päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu 2 esimene lugemine. Palun ettekandjaks Riigikogu liikme Anti Poolametsa. Lugupeetud juhataja! Austatud ametikaaslased! Tutvustan teile EKRE fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadust. See puudutab kandideerimisõiguse seostamist keeleoskusega ehk [sellega] kandidaadile kohustus vallata eesti keelt vähemalt C1‑tasemel. Põhiseaduse järgi on eesti keel riigikeel ja ametliku asjaajamise keel on eesti keel. Keeleseaduse järgi peavad eesti keelt valdama avaliku sektori töötajad, riigiasutuse ja kohaliku omavalitsuse [asutuse] Nad peavad oskama ja kasutama eesti keelt tasemel, mis on vajalik teenistuskohustuste või tööülesannete täitmiseks. Isikute hulka, kes peavad oskama eesti keelt, tuleb lugeda ka kohalike omavalitsuste volikogude liikmed. Seda enam, et volikogude töökeel võib seaduse järgi olla vaid eesti keel. Vaid eesti keel. Paraku oleme täna olukorras, kus paljud kohalike omavalitsuste volikogude liikmed ei valda siiani eesti keelt või ei kasuta eesti keelt sihilikult. Kunagi nõuti kohaliku omavalitsuse volikokku kandideerijatelt eesti keele oskust, aga täna sellist nõuet ei ole. Selle kaotamise tagajärjel rikutakse terves reas omavalitsustes keeleseadust.

Tuletame meelde, et venestamislaineid on Eestis olnud palju, [sealhulgas] 19. sajandi lõpus. Üks kuulsamaid venestamislaineid oli veel 1980‑ndatel, kui intensiivistati eesti keele väljatõrjumist avalikust ruumist väga tugevalt. Sellel on siiamaani selge mõju, 40 aastat hiljem. 40 aastat hiljem tantsime venestajate pilli järgi, okupatsioonivõimude pilli järgi

keeleinspektsiooni juht Ilmar Tomusk on korduvalt juhtinud tähelepanu asjaolule, et kui me soovime muuta kohalike omavalitsuste volikogude töö eestikeelseks, tuleb kohalike valimiste seadusesse uuesti sisse viia nõue,

Miks just C1‑keeletase? Sellepärast, et see on vajalik juhtimisega seotud töökohtadel, kus tööülesannete hulka võib kuuluda tegevuste kavandamine ja koordineerimine, nõustamine ning avalike ettekannete, sõnavõttude ja kirjalike tekstide koostamine.

Näidete varamu on kõigil olemas. Mitte ainult Narva volikogus ei juhtu seda, vaid ka päris mitmete [teiste] Ida-Viru volikogude kohta on tihti kuulda, et ei saada eesti keelega hakkama. Ja seda ei saa pidada seaduse järgimiseks ega ka mitte normaalseks.

Aitäh küsimuse eest! Ma tõin ühe näite, kuidas volikogudes töötavad saadikud on eeskujuks kõigile. Ja kui me jõuame eeskujuks edasi selleni, et keeleõpe on edukam, eeskuju nakatab, eeskuju on väärikas, siis inimesed õpivad igal pool eesti keelt innukamalt. See on elementaarne integratsiooni alus

selgelt kahaneb. Informatsioonilise julgeoleku mõttes on sellel väga selge tagajärg. Kui informatsiooniline julgeolek on tagatud – inimene saab adekvaatset infot, mitte sõjapropagandat siis on selge, et mõju on nähtav. Ja üks asi, mida tihtipeale välja ei tooda, sest räägitakse põhiliselt muidugi keelest ja sellest, et Vene kodanikud valivad Vene saatkondades Putinit väga suure häälteenamusega, on see, et näiteks Vene kodanikud, kes valivad kohalikel valimistel, on ju tegelikult Venemaal mobilisatsioonikohuslased.

sest piir on ees, aga kui nad peaksid kutsele järgnema, saama üle piiri, siis võib juhtuda, et tuhanded mehed lähevad sõtta. Kas see on lojaalsussuhe Eesti riigiga? Nii et see on omakorda tihedalt seotud valimisõigusega omavalitsuste valimisel. Me kohe hakkame käsitlema ka seda teemat. Ja ma loodan, et Ukraina sõda on avanud paljude silmad. Lojaalsussuhe riigi ja kodaniku vahel on kodakondsus ja see peab olema kinnistatud läbi valimisõiguse. Ehk kodakondsuse ja valimisõiguse hooletult jagamisel on väga selged tagajärjed. Me nägime, mis toimus enne sõda Ida-Ukraina omavalitsustes – seal lihtsalt ignoreeriti Ukraina seadusi,

takistas seda ka selle kaudu, et kohalikes omavalitsustes oli palju inimesi, kes tõmbasid pidurit. Kui see ei ole hoiatus, siis mis Ja ma näen, et integratsioon on teatud määral toiminud: inimesed on teinud keeleeksamit, põhiseaduse eksamit, loobunud selle kaudu Vene kodakondsusest.

õppida. Arvo Aller, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Väga põhjalik ja vajalik eelnõu

seda mitteoskamist ja valesti arusaamist volinike poolt, kes ei valda tasemel eesti keelt. Teie ettekandest käis läbi, et

See oli seotud Riigikohtu otsusega. Aga Riigikohtu otsus minu andmetel rõhutas seda, et keelenõudeid võib kehtestada, aga see peab tulenema

Nii et seda remonti me siin teeme, ja minu jaoks on see müsteerium, et see on ikka korda tegemata. Ju siis riigis on nii palju asju üleüldse korda tegemata, et see on vahepeal kahe silma vahele jäänud, või siis on see tahtlik. Küllap see on teatud poliitiliste jõudude poolt tahtlik, teatud poliitilistel jõududel võib‑olla ka kahe silma vahele

Aitäh! Suurepärane küsimus. Ma nägin, kuidas Tšaplõgin [saalist] välja marssis pahura näoga. Loomulikult ta on sellele vastu, sest tema arvates peaks vene keele mõju Eestis võimalikult suur olema ja selle eest ta ju on seisnud aastakümneid. See on kahetsusväärne, sest tegelikult kahjustab ta vene inimeste toimetulekut Eesti ühiskonnas sellega, et nad ei oskaks eesti keelt, ehk siis teeb karuteene teistele

tahetakse ju see mõistlik eelnõu tagasi lükata komisjoni poolt. Mulle on täiesti arusaamatu, miks peaks Eesti 200 sellele vastu seisma. Nemad pidid olema ju tulevikupartei ja pika plaani partei, aga tuleb välja, et [nad on] Brežnevi plaani partei, et Eesti oleks venekeelne.

Keeleseaduse eesmärk on arendada, säilitada ja kaitsta eesti keelt. Kui me vaatame praegu ühiskonnas toimuvat, siis kohalikes omavalitsustes toimub

kasutamise kohustuse rikkumise eest. Minu jaoks on kummaline see, et näiteks kohaliku omavalitsuse asutuses keeleseaduse rikkumine on niivõrd väheselt sanktsioneeritud, ainult 200 trahviühikut ja teistkordselt 300 trahviühikut. Kas oleks mõeldav või mõistetav, et sanktsioone suurendatakse selleks, et kaitsta eesti keelt? Aitäh, Aitäh väga hea küsimuse eest! Ja saalile teadmiseks, et homme me tuleme jälle selle teemaga siia saali. Ja esialgu võin ma hoida meeleolu üleval: nende sanktsioonide tõstmist, mulle tundub, toetas ka koalitsioon kultuurikomisjonis. Jääme lootma, et see jääb nii, sest sanktsioonimäärad on ammu ajale jalgu jäänud, suured firmad ei reageeri mitte üks raas nendele. Maxima-sugused kaupluseketid maksavad mõnesajaeurose trahvi ära, kui Keeleamet neile selle määrab, ja lähevad sama eluga edasi.

kui keeleseadus oli küll rakendunud, aga õppimisprotsess oli poole peal. Ja peab ütlema, et kümmekond aastat tagasi tundus, et olukord on juba palju-palju parem, ja eesti keele oskus oli ka Tallinnas ikkagi hea, mitte väga hea, aga hea teeninduse poole pealt. Aga praegu oleme lausa kulutulena selle ära kaotanud.

selline õigusriigi mudel, mida praegune koalitsioon meil rakendab. Vahepeal sõrmenipsust seadus ei kehti, sest teeme nalja natukene, panen sildi rinda, et ma õpin, ma ei tea, inglise, eesti, soome, ungari keelt, ja keeleseadus ei kehti päevapealt. Selline täiesti Selline täiesti ignorantne suhtumine seadustesse. Äkki ma alles kogun hääli, aga juba olen Riigikogu liige – see ongi see voluntarism. Mul on juba kümme häält koos, aga ma tulen ja istun siia [saali] maha. Samasugune arusaam seadustest, samamoodi nagu perekonna mõistet võib tõlgendada igal aastal ümber, sugu võib defineerida ümber. Selline fenomenaalne voluntarism levib igasse eluvaldkonda. [Võetakse] sildike "Ma õpin eesti keelt" ja siis me peaksime nagu heldima selle peale. Keeleseadus on paljudes valdkondades lihtsalt tühistatud. Eelmisel suvel tundsin ma seda kümnetes kohtades, täpselt nagu Brežnevi ajal.

on veel eestikeelne tekst ka. Kuhu me arenenud oleme 100 aastaga? Me oleme samamoodi taandarenenud, meil lihtsalt ei ole uhkust oma riigi üle, oma keele üle. See on selline teenindav hoiak, teenindav riik,

Te surute meid teenindava rahva rolli, lugupeetud koalitsioon, kui te mitte midagi ette ei võta. Ma palun teie toetust sellele [eelnõule], muidu me lihtsalt laguneme laiali. Kert Kingo, palun! Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Mina loen Eesti Vabariigi põhiseaduse § 6, mis ütleb, et Eesti riigikeel on eesti keel.

Minu arust on tõsine küsimus see, kuidas me oleme jõudnud sellesse etappi, et selleks, et põhiseaduses sätestatut kaitsta, peame me eraldi eelnõu tegema. Oskad sa seda kommenteerida? Tänan, Jaa, tegelikult on see ju nii pikk protsess. Eesti keel võrreldes suurte keeltega on nõrgemas positsioonis. Mitte ainult vene keelega võrreldes, vaid ka mastaapse inglise keele pealetungiga võrreldes me oleme nõrgemas positsioonis. Ja see on aastatepikkune töö olnud: keeleseaduse korrastamine, Keeleameti töö,

Aga ma näen, et teatud hetkel on tulnud väga suur laiskus peale. Ma ei oska seda hetke, millal see laiskus peale tuli, ärisektoril muutuda kolmkeelseks või kakskeelseks, igas asjas vene keel, igas asjas inglise keel. Ja võib‑olla eesti keel ka, sest [vaadake] vanalinnas silte, paljud sildid on lihtsalt ingliskeelsed juba oma kaubamärgi tõttu. Tundub, et see [koht], kus me viibime siin südalinnas, ei Kusagilt on järele antud, sest järjepidev töö on pooleli jäänud ja mugavustsooni kukutud. Ma leian, et see on küll selline multikultuurilisuse ideoloogia vili. Kunagi, 1990‑ndatel, võideldi eesti keele positsioonide tagasisaamise eest. Siis me edenesime mõnda aega ja siis hakati jälle kohti käest ära andma. Ehk seda täpset ajahetke on raske määratleda, aga see on ilmselt riikliku eneseuhkuse puudus, seaduste ignoreerimisest tulenev asjaolu. Seadus on, aga see ei kehti. Kui palju näiteid me võime kõik tuua, kus seadust lihtsalt ignoreeritakse ja [seda] kõige kõrgemal tasemel? Leo Kunnas, palun! Austatud istungi juhataja! Hea Anti! Keeleinspektsioon on see amet, kes on kutsutud ja seatud teostama järelevalvet eesti keele kui riigikeele kasutamise üle kogu riigis ja eriti ametiasutustes. Seletuskirjas on juhitud tähelepanu sellele, et

Oskad sa täpsemalt öelda, millal ja mil viisil ta on Keeleameti või keeleinspektsiooni nimel probleeme väljendanud ja lahendusi pakkunud? Ma olen temaga kohtunud ka kultuurikomisjonis, kui

mure puudutas trahvimäärade tõstmist. Ehk siis tõepoolest trahvimäärad ei ole motiveerivad ja keele olukord on kehv. Härra Tomusk on seda väljendanud ajakirjanduses, kuupäeva ma kirja just ei pannud, aga ma kontrollisin enne ettekannet üle ja olen seda kuulnud isiklikult ja ajakirjanduse kaudu. Ta ei ole muidugi ainukene, kes selle pärast

see oli paraku venekeelne volikogu, mida seal peeti. Ehk ei ole küsimust riigikeele rääkimises. Üks põhjus ikkagi oli see, et mitte ei taheta rääkida, aga ei osata rääkida. Ja siis ongi selge tagajärg, et kui me seda nõuet ei kehtesta, siis nad ei saa volikogu tööst aru, ja ühel hetkel tekib mugavus ainult Potjomkini küla mängimiseks: räägitakse vahel eesti keelt, kui Keeleamet kohale tuleb, ja kõik. Siis minnakse jälle vanamoodi edasi. Sellist järeleandlikkust seaduste täitmisel me ei saa lubada.

ebainimlikuks düstoopiaks. Ausalt öeldes mulle tundub isegi, et Narva volikogu vene keel ei ole nii ohtlik kui erakonna juhi selline arvamus. Ta võitleb teadlikult nagu Viktor Kingissepp Eesti rahvusriigi vastu ja see on ohtlik. Ma ei tea, kuidas teda parteist ei ole veel lahkuma sunnitud. Ju siis partei jagab neid vaateid, et Eesti rahvusriik on ebainimlik düstoopia – Ossinovski sõnad. Kes siis lahkub? Kas partei lahkub Ossinovski juurest või Ossinovski parteist? Igal juhul ta on kuulutanud, et põhiseadus ei tohi kehtida, tema võitleb selle vastu, ebainimliku düstoopia vastu. Ma ei oska teist järeldust teha. Me viime ellu siin ebainimlikku düstoopiat sotsiaaldemokraatide endise juhi arvates. Ehk kehtestame keeleseadust, see on ebainimlik düstoopia. Tänud ettekandjale! Rohkem küsimusi ei ole. Palun Riigikogu kõnetooli juhtivkomisjoni ettekandeks põhiseaduskomisjoni liikme Katrin Kuusemäe.

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Eelkõneleja andis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõust väga põhjaliku ülevaate ja vastas ka seaduseelnõu puudutavatele küsimustele. Seetõttu piirdun lühiülevaatega põhiseaduskomisjonis toimunust. Põhiseaduskomisjon arutas antud eelnõu käesoleva aasta 5. juuni [istungil], kus tekkis diskussioon, kas kohaliku omavalitsuse volikogus töötamiseks peaks olema nõutav B1‑ või Toodi välja, et kui kehtestatakse C1[‑taseme nõue], siis ei ole selge, kuidas seda rakendada ja kuidas toimuks järelevalve.

eksami. Juhiti tähelepanu ka sellele, et kohalikud volikogud on loodud selle mõttega, et seal oleksid esindatud võimalikult otsesed esindajad, mitte ainult professionaalid ja kutselised poliitikud. Nende keeletase aga ei pruugi olla C1‑tasemel, kuid samas on selles oma väärtus, et need inimesed siiski kohalikes omavalitsustes on.Vabariigi Valitsus otsustas 11. mai istungil eelnõu 2 mitte toetada, kuna selles on küll ette nähtud keeleoskuse nõutav tase, kuid puuduvad keeleoskuse taseme tõendamise kord ning järelevalvega seotud sätted. Samuti ei nähtu eelnõust, miks peetakse volikogu liikme puhul vajalikuks just C1‑tasemel keeleoskuse [nõude] kehtestamist. Põhiseaduskomisjon omakorda langetas järgmised menetluslikud otsused: teha ettepanek see eelnõu tagasi lükata,

see hoiak selle eelnõu suhtes on täiesti kummastav, samal ajal kui valitsuserakond, Reformierakond räägib meile hirmsasti eesti keele õppest ja eestikeelsest haridusest ja üritab sõnades jätta muljet, nagu ta hirmsasti eesti keele eest seisaks. Aga te jätsite mainimata, et kes olid need isikud, kes selle

Eelnõu tagasilükkamise poolt hääletasid Anti Allas, Andrei Korobeinik, Katrin Kuusemäe, Pipi-Liis Siemann, Timo Suslov, Igor Taro, Urve Tiidus, Aleksandr Tšaplõgin, vastu olid Ants Frosch,

mida peaks kehtestama volikogu liikmele, et ta üldse saaks aru, mis kohapeal toimub? Kohalik volikogu on ju oma rahva nägu ja kui seal ei osata eesti keelt, mis on meie riigikeel ja seadusandja keel, siis on see väga piinlik. Ma ikkagi küsin: miks ollakse vastu eesti keele [oskuse] nõuete rakendamisele kohalikus volikogus? Ma tänan küsimuse eest, aga kahjuks seda küsimust komisjonis ei arutatud.

ma tänan selle küsimuse eest! Kui ma peaksin nüüd kuidagimoodi isiklikust vaatevinklist vastama sellele küsimusele, siis siis põhjus ei ole ju see, et Reformierakond ei toetaks eesti keelt kui sellist, aga lihtsalt ma tõin ka välja komisjoni seletuse, miks see seaduseelnõu on tagasi lükatud. Aitäh!

inimene. Me teame ju kõik praktikas seda, et ka need, kes on lõpetanud keskkooli ja saanud selle B, mis ta on, 1 või 2 taseme kätte, siis tegelikult see on puhtalt fiktiivne, ega enamik nendest eesti keelt ikkagi ei oska. Ja pugeda siin selle taha, et väga raske oleks kuidagi sätestada või kontrollida seda

tegelikult tahavadki, et vene keel jätkuks ja võimutseks siin ja me ei jõuakski iialgi riigikeele, eesti keele juurde.

kes selle eelnõu vastu on, et miks nad selle vastu on. Mul tekib küsimus: kuidas te ise üldse rahul olete põhiseaduskomisjoni töö kvaliteediga? Ühes eelmises vastuses te ütlesite, et seda [teemat] ei arutatud.

Ma tänan küsimuse eest! Ei, komisjon arutas seda teemat ja protokoll on kõigile kättesaadav. See arutelu oli, ja ma tõin ka välja, mida täpselt arutati: kas see keeletase peaks olema C1 või B2. Arutati

keeletasemete määratlemine ja nende kehtestamine on üsna keeruline tehniline probleem. Kas te arutasite komisjonis selle üle, kuidas võiks neid probleeme lahendada? Kas te kutsusite välja vastavad ametiisikud keeleinspektsioonist, et nende käest küsida, mis võiks olla see mehhanism, kuidas need probleemid lahendatud saaks? Kas komisjonis mingit tööd selles suunas tehti? Ma tänan teid küsimuse eest! Sellel komisjoni istungil seda teemat ei arutatud selle eelnõu raames. Anti Poolamets, palun! Austatud ettekandja! Mina küll tutvustasin seda eelnõu, aga minu mälu vajab ka värskendamist. Kas oli veel argumente peale selle, et ei ole sanktsiooni selle eest rakendatud? Sest sanktsiooni võib ju tekitada, selleks on muudatusettepanekute mehhanism, ja head ettepanekud on alati oodatud. Mina pean nüüd küll pärast idavedude skandaali iga Reformierakonna otsust tõesti läbi luubi vaatama,

Põhiseaduses on sätestatud, et riigikeel on eesti keel. Täiesti lihtne ja arusaadav lihtlause kõikide jaoks.

Eesti kodanikud ja [teiste] Euroopa Liidu riikide siin elavad inimesed. Justkui olekski kõik korras. Me justkui eeldame, et kõik kodanikud, Eesti kodanikud, oskavadki eesti keelt. Aga paraku me teame ju ka seda oma igapäevasest praktikast, et see ei ole sugugi nii. Väga suur osa Eesti kodanikest ei oska eesti keelt.Kuni

aga millegipärast kaotati Riigikogu otsusega, justkui tarbetu, ära ja pandi sinna säte – väga õige ja hea säte –, et volikogu töö peab toimuma eesti keeles. Väga tore, aga kui inimesed eesti keelt ei oska, siis, me teame, on volikogu töö tegelikult ainult formaalne. Maardus, Tallinnas, Narvas, Jõhvis, Sillamäel – seda nimekirja võib jätkatagi on volikogud, kus istub terve hulk inimesi, kes eesti keelt ei oska, kes hääletavad ainult siis, kui keegi näitab punast või rohelist pastakat ja vastavalt sellele vajutavad nupule või tõstavad käe. et probleem on tõesti sügav ja see ei ole välja mõeldud, näitab ju suurepäraselt eelmisel aastal toimunud peaminister Kaja Kallase visiit Narvasse, kus ta kohtus volikoguga, pidas seal kõne, suhtles nendega. Ja mis te arvate, kas volikogu liikmed mõistsid, mida meie väga austatud peaminister rääkis? Sugugi mitte.

Jah, tõesti, tänapäeval peavad need, kes naturalisatsiooni korras saavad Eesti kodakondsuse, tegema keeleeksami, aga me teame, et see on ka sellinepro forma. Ja eriti, kui sa elad sellises keskkonnas, kuskil Narvas, kus eesti keelt on vaja

eesti keelt ei kasuta, sest ilma eesti keeleta saab kõikjal Eestis hakkama: riigiasutustes, pankades, poodides, kus iganes, siis eesti keel läheb rooste. See olukord ei saa olla normaalne ega kesta. Sellepärast, et tõepoolest, volikogu liikmel on vaja ju tegeleda seadusandlusega ja erinevate dokumentidega, kohtuda valijatega, suhelda riigiasutustega ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui sa eesti keelt ei oska, siis tegelikult sisuliselt sa volikogu liikme tööd

algusaastatel peale taasiseseisvumist täiesti lõdva randmega jagati Eesti kodakondsust, jagati Eesti kodakondsust ka otsestele Eesti riigi vaenlastele, internatsidele lihtsalt selleks, et neid vaigistada. Näiteks kui oli Narva

me mäletame ka seda, milline elamislubadega äritsemine meil siin käis, ja mäletame ka täiesti organiseeritud kuritegelikku grupeeringut, kes müüs Eesti kodakondsust raha eest

ebaseaduslikku kodakondsust ei tühistatud. Nii et kahjuks on nii, et Eesti kodakondsus ei näita sugugi seda, kas sa oled [Eesti] riigile lojaalne [või] sa oled hoopistükkis Kremlile lojaalne, kas sa oskad eesti keelt, kas sa oskad riigikeelt, kas sa oled suuteline kohalikus omavalitsuses ka sisulist tööd tegema või oled ainult käetõstja, milliseid meeleolusid seal esindad. Ja kõige põhilisem on ikkagi ka see, et needsamad kohalike omavalitsuste [volikogude] liikmed osalevad kaudselt ju siis ka meie presidendi

see kujutab endast ka täiesti otseselt julgeolekuohtu, sest kui kodanikud, kes ei ole lojaalsed Eesti riigile – eesti keele oskus

Isamaa fraktsiooni nimel Tõnis Lukas, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud Riigikogu! Tõepoolest on eesti keele roll Eestis võtmetähtsusega, kui me üleüldse kavandame Eesti iseseisvuse jätkuvust üle aegade, sest meie jaoks ja mitte ainult meie jaoks, vaid kogu maailma jaoks – on rahvusriigid mingite kindlate parameetrite järgi tegutsevad ühiskonnad. Ja üks nendest [parameetritest] Kui need muutujad muutuvad või kui riigikeel muutub või riigis enam ei kasutata seda riigikeelt, siis kaob ka suur tükk iseseisvuse mõttest ära. Selle tõttu me peame tegutsema väga suure perspektiivitundega ja kaitsma avalikus ruumis eesti keele kui riigikeele rolli.

Sellega on seotud ka haridusvaldkond. Üldiselt ei ole stiimulit õppida keelt, mida ei kasutata. Ja kui avalik võim ei toimi selles [riigi]keeles, siis vähendab see riigi tõsiseltvõetavust, ühiskonna tõsiseltvõetavust. Jah, me ei räägi praegu töökeelest, töökeelena on eesti keel sätestatud, aga me kõik saame aru, et kui volikogu liikmed töökeeles sisuliselt kaasa töötada ei suuda, siis nad töötavad kaasa mingis muus keeles kas kuluaarides fraktsioonides või täidavad lihtsalt kellegi ülesannet. Aga igal juhul näitavad nad välja, et eesti keele omandamine isegi rahvaesindajaks saamiseks ei ole oluline. Jah, meil on justkui tellimus üleoleva suhtumise suhtes eesti keelesse. See tellimus on meie seadusandlus, kus valimisõigus kohalike omavalitsuste valimistel on ka teiste riikide, antud juhul Venemaa ja Valgevene kodanikel. Mis tähendab seda, et tellija ehk valija tellib muusika nii kohaliku hariduspoliitika kui ka keelepoliitika. Ja kui inimesed esindavad Vene kodanikke, kes ei oska siin elades eesti keelt, siis ju

Nii et muutes ära valimisseaduse, toome me kindlasti tõsisema suhtumise volikogudesse kandideerijate pädevusse, et nad oskaksid Eesti ühiskonnas kaasa lüüa, et nad teaksid, missugune see õigusruum siin on, et nad oskaksid vähemalt materjalidega töötada enne otsuste langetamist.

siis ma pikemalt siin praegu ei räägi. Kindlasti Isamaa fraktsioon toetab antud eelnõu menetluse jätkamist. Tänud! Sulgen läbirääkimised ja tänan siinkohal ka kõiki kolleege tõhusa debati eest. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 2 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume hääletuse ettevalmistuse juurde, aga enne seda Helle-Moonika Helme, palun!

paluksin enne hääletamist kümme minutit vaheaega, et äkki selle kümne minuti jooksul miski koputab nende südametunnistusele. Siis me näeme, kas seda on või ei ole, kas riigikeel kohalike omavalitsuste [volikogudes] on oluline või on neile jätkuvalt olulisem idapartneri keeles asjaajamine. Aitäh! Aitäh! Vaheajapalve võib olla oluliselt lühem. EKRE fraktsiooni palvel vaheaeg kümme minutit.V

kolleegid! EKRE fraktsiooni poolt palutud vaheaeg on lõppenud, jätkame täiskogu istungiga. Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 2 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt oli 9 Riigikogu liiget, vastu 18, erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust. esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 26. september kell 17.15.Oleme teise päevakorrapunkti menetlemise lõpetanud. Ettepaneku Enne kui me läheme kolmanda päevakorrapunkti juurde, Tanel Kiik, palun, küsimus istungi läbiviimise reeglite kohta. Austatud Riigikogu aseesimees! Mul on teile kaks küsimust. Number üks: kas Riigikogus on mingi uus kord, et koalitsioonisaadikud ei pea enam istungitest osa võtma võivad lihtsalt tubades tiksuda, selle asemel et oma tööd teha istungjärgu teisel päeval? Ja teine küsimus: kas siin kuluaarides on kokku pandud uus koalitsioon, mis on otsustanud hakata toetama selliseid, ütleme otse, kohalikke elanikke diskrimineerivaid seaduseelnõusid ja algatusi erinevalt põhiseaduskomisjoni varasemast hinnangust? Äkki valgustate natuke Riigikogu liikmeid selles küsimuses. Aitäh, hea kolleeg! Kumbki küsimus ei ole istungi läbiviimise reeglite kohta. ma kordan ja ütlen seda, et ärme loe inimesi, kes on saalis, kes mitte. Me kõik teame seda, et on võimalik tööd teha ka kabinetis viibides. Vaatame ka tulevikku. Ärme seda jälgime – ma siiralt palun. On võimalus teha tööd kabinetis, on võimalus teha tööd saalis, on võimalus teha tööd tänavatel, kus iganes. Selles mõttes ma palun olla lugupidav kõikide Riigikogu liikmete suhtes. Võtan kaks protseduurilist küsimust veel, rohkem mitte. Tanel Kiik, palun! Aitäh, austatud aseesimees! Nüüd olen mina segaduses. Mina olen aru saanud seni nii, et kui on Riigikogu istung füüsilisel kujul saalis,

Sisulist dialoogi ei ole koalitsioonisaadikud valmis ega tahtelised pidama, aga süüdistavad meid meedias kogu aeg selles, et meie ei ole valmis sisuliseks dialoogiks ja tõkestame Riigikogu tööd. Palun juhtige koalitsioonis ja vanemate[kogus] ja muudes sellistes kohtades koalitsioonisaadikute tähelepanu sellele, et nende käitumine ei õigusta nende süüdistusi ja nad peaksid oma käitumismustrit muutma. Aitäh, hea kolleeg! Sisulist tööd ei tehta formaalses mõttes mitte ainult Riigikogu täiskogu istungil, vaid ka komisjonides. Komisjonides osalesid ka kõik Reformierakonna liikmed, kellele te viitasite. Ja teiseks, me teame kõik väga hästi,

kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu 4. Palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Henn Põlluaasa. Palun!

eesti keelt. Antud eelnõu sätestab seda, et kohalike omavalitsuste valimistel omaksid hääleõigust ainult Eesti ja Euroopa Liidu kodanikud. Kehtiv seadus lubab KOV‑i valimistel hääletada ka neil elanikel, alalistel elanikel, kes on mõne muu riigi kodanikud või kellel üleüldse nimetatuid] on meil kümneid ja kümneid tuhandeid. Taoline kord ehk hääletamisõiguse andmine elamisloa alusel ei ole teinud riigi ega ega kohalike omavalitsuste valitsemist paremaks. Pigem vastupidi. Meil on omavalitsusi, kus mittekodanike suure osakaalu tõttu on võimul jõud, kes esindavad mõtteviisi, mis on vaenulik nii meie riigi kui ka põlisrahva suhtes, ei austa ja ei väärtusta Eesti riiki ega Eesti kultuuri. Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis antud riigi aluspõhimõtete austamise asemel tunnistavad mittekodanikud hoopiski teisi väärtusi ja hierarhiaid, sest nad ei ole soovinud võtta vastu Eesti kodakondsust. Kui me vaatame maailma praktikat, siis Euroopa Liidus on väga erinevalt sätestatud seda hääletamisõigust, mida omavad kolmandate riikide kodanikud. Enamikus riikides ei ole kolmandate riikide kodanikel õigust hääletada kohalike omavalitsuste valimistel, osas on, näiteks Eestis. Ei ole Lätis Saksamaal. Saksamaal ei ole seda õigust isegi Euroopa Liidu teiste riikide kodanikel, kes seal elavad.

Euroopa Nõukogu võttis 1992. aastal vastu dokumendi "Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level", mis annab soovituse, et alalised elanikud, kes on kolmandate riikide kodanikud, võiksid saada alalised elanikud, kes on kolmandate riikide kodanikud, võiksid saada selle hääletusõiguse. Enamik Euroopa Liidu liikmesriike, sealhulgas Eesti, ei ole seda

valimisõigus. Samuti peame me arvestama üha kasvava sisserändega. Rahvastikuregistri andmetel tuli 2016. aastal Eestisse elama üle 6000 välisriigi kodaniku, kelle hulgas oli ligi 1000 venelast, üle 1000 ukrainlase, üle 100 nigeerlase ja samas suurusjärgus indialasi ja veel lugematuid muid rahvaid.

Aastatel 2016–2021 tuli Euroopa Liidu välistest riikidest Eestisse alaliselt elama 36 000

üle 80 000 on teatanud, et nad soovivad Eestisse jääda. See on küll hetkel, aga me ei tea, kui paljud nendest tegelikult alaliselt siia jäävad ja saavad

valimisõigus kohalike omavalitsuste valimistel. Ja me teame ka seda statistika järgi, et nende osakaal, kes nendest eesti keelt oskaks, on oskaks, on minimaalne. Me võime rääkida üksikutest isikutest. Selle seaduse vastuvõtmine, et hääletada saaksid ainult Eesti ja Euroopa Liidu kodanikud, loob ka vajaliku motivatsiooni sisserändajatel Eesti ühiskonda sulandumiseks. Inimesed, kes soovivad hakata Eesti tuleviku üle otsustama, peaksid näitama oma austust Eesti riigi ja rahva suhtes, õppides selgeks eesti keele ning sooritades kodakondsuseksami. kodakondsuseksam ei saa olla lihtsalt sellinepro forma, vaid tegelikult see peab näitama, kodakondsus peab üheselt näitama inimeste lojaalsust selle riigi, rahva ja kultuuri suhtes, sest teisiti ei saaks ei saaks see olla. Nii on valimisõigus kindlasti üheks Eesti kodakondsuse taotlemise motivaatoriks. Mittekodanike, sealhulgas Venemaa ja Valgevene kodanike valimisõigus kohalike omavalitsuste valimistel tähendab seda, et neil on võimalus mõjutada ka Eesti presidendivalimisi. Sellele on korduvalt juhitud, aga millegipärast on see kõlanud kurtidele kõrvadele. Kremli‑meelsetele isikutele sobivad ja nende valitud omavalitsuste esindajad võivad kuuluda presidendivalimistel valijameeste kogudesse ning seeläbi rääkida kaasa Eesti presidendivalimistel. Seda enam, et me ju teame, et ka need isikud, kellel on

ülekaalukalt toetanud Putinit. Tegelikult toetavad nad ka Krimmi annekteerimist ja sõda ja agressiooni Ukraina vastu. Lasta sellistel isikutel Eesti Eesti asjades kaasa rääkida ja kaudselt seeläbi valida ka meie presidenti – see kujutab endast selget julgeolekuohtu. Kandideerimisõigust meie põhiseadus ei käsitle. Kandideerimisõiguse on Riigikohus oma varasemas praktikas tuletanud põhiseaduse §‑st 156. Aga see jätab kandideerimisõiguse sisustamise Riigikogule ehk meie kätte. Selle korra kehtestamisel on Riigikogu seotud põhiseadusega ja Eestile kohustuslike välislepingutega. Aga nagu ma juba mainisin, Eesti ei ole sõlminud ühtegi välislepingut, mis kohustaks meid andma mittekodanikele aktiivset valimisõigust. Riigikohus on sedastanud, et demokraatia põhimõtte ja võrdse kohtlemise põhimõttega ei ole vastuolus see, kui kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ei saa kandideerida Eesti kodakondsuseta Kui me tahame, et Eesti riik tõepoolest oleks Eesti riik, et see säiliks ja jätkuks täpselt nii, nagu meie põhiseaduse preambulis on sätestatud, siis me peame naasma selle põhimõtte juurde, sätestama selle põhimõtte, et siin saavad tõesti meie tõesti meie kohalike omavalitsuste valimistel ja selle kaudu ka paljude muude riiklike otsuste tegemisel osaleda ainult Eesti Vabariigi kodanikud. Aitäh!

aga me näeme, kuidas meile praegu tulvab riiki immigrante, [keda on] varsti üle 100 000 [ehk] juba üle 3% rahvastikust. Ja praegune valitsus ilmselgelt tegutseb selle nimel, et neid siin igati põlistada. See tähendab seda, et varsti meil plahvatuslikult kasvab ka elamislubade ja [elamislubade väljastamine]. Järgmistel KOV‑i valimistel me võime olla olukorras, kus meie põlisrahva elu ja elukorralduse üle ei otsusta enam meie, vaid otsustavad juba võõrad ja teevad seda nii, nagu neile on kasulik,

meil on kahte tüüpi sisserännet. Neid tüüpe on rohkem, aga laias laastus: üks, mis toimub üle terve maailma ja mille

põhiliselt Reformierakonna eestvedamisel on tehtud sellele 20 erandit, nii et sisuliselt on meie uksed valla kõikjalt maailmast tulevatele inimestele, ükskõik millist kultuuri, tavasid, kombeid nad endaga kannavad. Ja lisaks nendele ka kõikidele nende perekonnaliikmetele,

tingimusi sätestatud ja aastast aastasse on sisseränne kasvanud, sealhulgas [on kasvanud] ka ajutiste töölubadega tulnud inimeste arv. Seda perioodi on ju väga mitmeid kordi pikendatud, hooajatöö ei ole enam hooajatöö, vaid sisuliselt juba aastaringne. Ja ka nende lubade pikendamine ei ole mitte mingisugune probleem. Pluss siis see, mida me oleme siin viimase pooleteise aasta jooksul näinud: Ukraina põgenikud, kelle kohta me ju tegelikult ei teagi, kust nad on tulnud. Kas nad on tulnud Ukrainast või hoopis Venemaalt, milline on nende meelsus, kas nad toetavad seda sõda ja põgenevad lihtsalt sellepärast, et nad ise ei taha seal kuskil pommirahe all olla, või on nad tõesti Putini vastu, mis oleks väga tervitatav. Aga paraku me näeme, et statistika järgi on enamik nendest vene rahvusest, mitte ukrainlased. Ja väga paljud nendest käivad lihtsalt samamoodi endiselt edasi‑tagasi nii Venemaal kui ka Ukrainas, kust nad justkui põgenesid, ja suur osa nendest, üle 10 000 isiku, on tegelikult sõjaväekohuslased, kes peaksid Ukrainat kaitsma, aga selle asemel on nad – võiks otse välja öelda – desertöörid, kes on oma

või jäänud siia, me ei tea, sest igasugune kontroll ja igasugune tahe seda kontrolli teostada

Maardu ja Paldiski probleem, vaid see on juba tohutu üle-eestiline probleem, et eesti keeles ei saa hakkama enamikus kohtades. Tõepoolest, täna nad veel ei saa kohalike omavalitsuste valimistel osaleda,

aga siis tuleb ka tagada, et see ei ole alaline, see ei ole püsiv, vaid kui sõda on läbi, siis nad peavad

rajamisel, et elu normaliseeruks. Nii et see probleem üha enam ja enam eskaleerub ja ühel heal päeval me oleme vähemuses oma kodumaal, Eesti riigis. Ja siis võib-olla tõepoolest läheb [täide] Eesti 200 eelmise juhi suur unistus, et muudame

arvamusfestivalil teatas, et see, kes siia tuleb ja siia jääda tahab, ongi eestlane ja rohkemat ei olegi praktiliselt vaja. Aga selline tegevus on täiesti otseses vastuolus meie põhiseadusega, kõige sellega, miks Eesti riik loodi ja mille eest meie esiisad verd valanud on. Ja mina ütleks, et see on täiesti kriminaalne.

Aga sellega seoses sooviksin teada, kas sul on andmeid, kui palju protsentuaalselt neist valimisõiguslikest isikutest võivad olla sellised isikud, kes tegelikult ei taha ennast Eestiga siduda, kes ei määratle ennast Eesti kodanikena. On need protsendid sul äkki olemas? Tänan, Jah, kolmandate riikide kodakondsusega valijaid – need on mitme aasta tagused andmed, [2021.] aasta andmed on mul olemas,

inimest. Siin on Vene föderatsiooni kodanikud, neile järgnevad Ukraina, Valgevene ja nii edasi ja nii edasi. Ja määratlemata kodakondsusega, niinimetatud halli passiga inimesi on lisaks veel umbes 70 tegelikult me räägime umbes 200 000 inimesest, mis on ju üüratu protsent. See on julgelt üle 10%, ma peast ei hakka arvutama, aga julgelt üle 10%,

Me teame küll, mis triangel see on. Need on need inimesed, kes arvavad, et Eesti peaks tegelikult olema kui mitte Venemaa, siis vähemalt Nõukogude Liit. Meil on aastaid kestev triangel selle üle, et Narvas ei õnnestu kuidagi ära vahetada mingisuguseid tänavanimesid, mis on pandud Nõukogude represseerijate ja Nõukogude okupatsiooni kandjate nimede järgi.

mitte Eesti kodanikud, vaid kodakondsuseta ehk hallipassilised, see on üks variant, aga arvestatav hulk on ka Vene föderatsiooni, Valgevene ja Ukraina kodanikke. Ja nüüd, kui need inimesed saavad valida,

Jaa, kahtlemata see on üks põhjus, miks me seda teeme. Igal iseseisval riigil on ju täiesti selge eesmärk jääda iseseisvaks, igal rahvusriigil on eesmärk jääda rahvusriigiks, eriti sellisel väikerahval nagu eestlased, kellel on see kohustus sätestatud ka põhiseaduses. Aga täiesti selgelt meil on terve rida poliitilisi jõude, kes ei ole valmis nendest printsiipidest kinni hoidma, kes leiavad, et mida suurem on immigratsioon, seda parem see ongi erinevatel ärilistel ja muudel, ka ideoloogilistel põhjustel. Nagu me teame, Euroopa vasakliberaalide loosung on ju see, et rahvusriigid on saatanast, need tuleb likvideerida. Eks me seda likvideerimist näemegi siin igal sammul.Kahtlemata, nende inimeste poputamine, kes täiesti selgelt on ju oma käitumisega deklareerinud, et nad ei hooli Eestist, eesti rahvast, kultuurist, [Eesti]

täiesti selge on see, et me võime laias laastus väga suurt hulka nendest, eriti neid, kes käivad pronkssõduri juures ja heroiseerivad teist maailmasõda ja meie okupeerimist ja Putini režiimi, nimetada ja peamegi nimetama viiendaks kolonniks ja nendega ka vastavalt käituma.Aga samas me teame seda, et tegelikult meil on nüüd Ukraina sõja jooksul riigist välja saadetud vist ainult, ma täpse arvu jään võlgu, aga minu teada umbes viis inimest. Aga samas me teame,

arv on ikkagi kümneid, kui mitte sadu kordi suurem. Nii et see on tõesti väga‑väga suur probleem. Äärmiselt arusaamatu on, miks seda probleemi ei taheta lahendada, eriti praegusel ajal, kui ongi just avanenud meile ajalooline aken, et tagada ja garanteerida meie rahvusriikluse püsimine ja ka meie rahvuse püsimine ja kestmajäämine.

teeme kõik, et see ka lõpuks vastu võetakse. Tõepoolest, valimisõiguse andmine on meie pädevuses ja see on kooskõlas kõikide rahvusvaheliste konventsioonidega, millega me oleme ühinenud, ja selles suhtes mingit probleemi ei ole. See on meie

heas ajaaknas. Ma mõnes mõttes saan aru, [miks] see seadus kunagi sellisena vastu võeti ja neile hääletamisõigus anti: no me olime naiivsed, idealistlikud ja mida kõike. Aga tänaseks on ju näha, et see ei tööta. Ja tõepoolest, nii nagu on ka siin kirjas, et me oleme üks väheseid riike, kes on nii lahked ja kes oma immigratsiooni ja seda, kes siia tulevad ja mida nad siin teevad ja mida nad ka lõpuks otsustama hakkavad, ei kontrolli. Aga nüüd me oleme selle eelnõuga siin ja ma näen, et komisjoni otsus on eelnõu tagasi lükata.

Aitäh! Loomulikult, kõik sellised seadused, mis lahknevad meie põhiseaduses sätestatud imperatiivist, on oht meie iseseisvuse ja rahvuse säilimisele. Need tuleb ümber vaadata ja kindlasti [tuleb] kõik sellised seadused ära muuta. Kahtlemata kõik need poliitilised jõud ja ka poliitikud, kes seda ei toeta, kujutavad loomulikult oma käitumise ja

sellest, mis on õige, mitte sellest, mida kuskil Euroopa Liidu või ma ei tea mis kuluaarides keegi sulle õlale patsutades sosistab, sest neid nõuandjaid on ju

küll eeldan seda, et Riigikogus peaks olema ikkagi inimesed, kes saavad probleemidest aru ja kes vajadusel on valmis ka korrigeerima varasemaid otsuseid ja lähtuma sellest, mis on

mis tegelikult annab ka selle sisemise tunnetuse, et sa tahad siin olla, sa tahad kohalikku elu edendada, sa tahad kohapeal kaasa rääkida. Aga varsti me kindlasti kuuleme, et see on suur inimõiguste rikkumine, kui osa inimesi ei saa valida. Kas siis see ei ole teie arvates inimõiguste rikkumine, kui mittekodanikud otsustavad Eesti riigi, eesti keele ja eestluse üle? Aitäh, Jah, loomulikult, ma arvan, et see on iga Eesti riigi kodaniku õiguste rikkumine, kui sisuliselt ükskõik kes, kes on mujalt maailmast siia tulnud, hakkab meie eest otsustama mida me peame tegema, kuidas me peame käituma, millised on meie väärtused, meie tavad ja kombed. Kui me vaatame maailma laiemalt, siis see õigus ongi väga vähestes riikides, riikides, üks nendest on Eesti. Ma ei tea, miks me peaksime olema niivõrd progressiivsed ja seda võimalust kõigile pakkuma, seda enam, et me teame, et me oleme niivõrd väike riik ja niivõrd väike rahvas ning et me oleme 100 aasta kõige suuremas demograafilises kriisis, sest meie sündimus üha väheneb.

on Eesti kodanikel ja Euroopa Liidu riikide kodanikel, kes elavad siin alaliselt. Ma arvan, et see on normaalne, seda enam, et meil on vastav

kui lihtsalt kolmandate riikide kodanikelt see ära võtta. Aga selle juurde me võime ka tagasi tulla, sellepärast et näiteks Saksamaal ei ole teiste Euroopa Liidu riikide kodanikel valimisõigust KOV‑i valimistel ja mitte keegi ei heida seda neile ette. Ja nagu ma ennist ütlesin, siis vastava otsuse tegemine on meie pädevuses, Eesti riigi, Eesti parlamendi pädevuses. Mitte keegi ei saa tulla meid juhendama

Praegu kehtiv seadus võimaldab kohalikel valimistel hääletada ka mittekodanikel ja teise riigi kodanikel. Seletuskirjas on lause, et tegemist on maailma praktikas üliharva olukorraga, reeglina on valimisõigus piiratud kodakondsusega.

See on olemas ka Leedus. Lätis tohivad ainult kodanikud valida ja kolmandate riikide kodanikud ei tohi.

nendes riikides, kus on samasugune olukord kui meil. Ja tõepoolest, meil ei ole ka absoluutselt vähimatki põhjust selle asjaga viivitada. Nagu ma ütlesin, et meil on see ajalooline aken, ja võimalus neid asju muuta on täiesti olemas. Tänud ettekandjale! Rohkem küsimusi ei ole. Palun nüüd Riigikogu kõnetooli komisjoni ettekandjana põhiseaduskomisjoni liikme Anti Allase.

hääletada need välismaalased, kes elavad Eestis pikaajalise [elaniku] elamisloa alusel või alalise elamisõiguse alusel. Aga nüüd täpsemalt sellest, mida arutati. Komisjonis arutleti selle üle, kes on need välismaalased, kes

on kehtiv tähtajaline elamisluba, [tema] elukoha andmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse, [tal] on püsiv legaalne sissetulek Eestis äraelamiseks ja [tal] on olemas ravikindlustus Eesti haigekassa poolt. Ja mida ka rõhutati ja komisjonis välja toodi: vastav isik peab täitma ka integratsiooninõude osata eesti keelt vähemalt keeleseaduses sätestatud B1-tasemel või sellele vastaval tasemel.

Arutleti ka selle üle, kas valimisõigus parandab pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust omavate inimeste integreerimist ühiskonda ja kogukonda või hoopis halvendab. halvendab. Ja siin arvamused lahknesid. Arutati ka kavandatava eelnõu põhiseaduspärasuse üle.

õigemini kommentaari põhiseaduse viiendast kommenteeritud väljaandest. Tsiteerin: "Erinevalt Riigikogu valimistest ei määrata

Elektoraadi laiendamist võrreldes Riigikogu valimistega motiveeriti Põhiseaduse Assamblees vajadusega arvestada Eestis reaalselt kujunenud olukorda. Seega määrab käsitletav regulatsioon omavalitsusliku halduse subjektiks territoriaalse kogukonna (püsielanikkonna) vastava KOVü haldusterritooriumil, eristades omavalitsuslikku haldust selgelt riigivõimu teostamisest." See on tsitaat põhiseaduse viiendast kommenteeritud väljaandest. Ühtlasi markeeriti ära, et ei jääks erinevat arvamust, et valituks osutuda ja seega otseselt võimu teostada ka KOV‑i tasandil saavad siiski vaid Eesti Vabariigi kodanikud,

Vabariigi Valitsuse esindaja andis teada, et valitsusel on plaanis analüüsida koostöös riigiõiguse ekspertidega, kas on võimalik välja töötada õiguslik raamistik Venemaa ja Valgevene kodanike valimisõiguse peatamiseks kohalike omavalitsuste valimistel ilma põhiseadust muutmata

milliste erakondade saadikud väga toetavad seda, et isikud, kes ei ole tahtnud ametlikult ennast Eestiga siduda, saaksid samas otsustada kohalikes omavalitsustes toimuva üle. Ja kes olid need isikud, kes leiavad, et ainult Eesti kodakondsusega

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Lugesite üles need komisjoni liikmed, kes hääletasid selle eelnõu vastu. Ma ei saa kõikide komisjoni liikmete käest küsida, millistel kaalutlustel nad vastu hääletasid, aga mul on võimalus teie kui komisjoni liikme käest küsida: miks te toetate multikultuurset valimisvõimalust ja ei seisa Eesti rahva huvide eest? Aitäh, Aitäh küsimuse eest! Mina muidugi niimoodi seda ei sõnasta, nagu teie sõnastasite. Mina võin ütelda, miks mina vastu hääletasin: eelkõige selle pärast, et küsitavus on selle põhiseaduspärasus. See on nr 1. Sellele on ka erinevad riigiõiguse spetsialistid tähelepanu juba juhtinud. Ja tegelikult võib-olla on paslik tuletada meelde seda, mida eile siinsamas puldis ütles härra vabariigi president. Kui tohib, siis ma tsiteerin. Vabariigi president ütles konkreetselt: "Ma ei taha pikemalt puudutada vaidlust selle üle, kas põhiseadus lubab Venemaa ja Valgevene kodanikelt hääleõiguse äravõtmist kohalikel valimistel.

selle asemel et heita kahtluse vari üldisele grupile, mille liikmed justkui ei väärikski kohtlemist isiklikke valikuid langetavate indiviididena. Inimeste sel moel gruppidesse jaotamine oli omane ühele teisele võimule." Selles suhtes ma paraku väga nõustun vabariigi presidendiga. Head kolleegid! Lugupeetud ettekandja! Ma informeerin teid, et on laekunud Eesti Reformierakonna fraktsiooni poolt ettepanek pikendada tänast, 12. septembri 2023. aasta istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14.00‑ni. Ma teeksin ära selle hääletuse ja asuksin selle hääletuse ettevalmistamise juurde ja seejärel jätkame küsimustele vastamisega.Head

Siinkohal panengi hääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada 12. septembri 2023. aasta istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui 14.00‑ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt oli 35 Riigikogu liiget, vastu 26 Riigikogu liiget. Ettepanek ei leidnud toetust. Selgituseks kolleegidele, et istungi pikendamine nõuab kahekolmandikulist häälteenamust.Palun tagasi kõnetooli, ettekandja Anti Poolamets.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Te tõite ilusti välja presidendi sõnavõtu ja sellise

Aitäh küsimuse eest! Nagu põhiseaduskomisjoni nimigi ütleb, siis me kindlasti eelkõige vaatame selle üle, kuidas on eelnõude põhiseaduspärasus. Ja kuna [see] eelnõu [on] võib-olla vastuolus põhiseadusega, siis selles täna ongi küsimus ja see vajab selget ekspertiisi. See on ühiskonnas juba selgelt välja öeldud. Kui see saab selgeks, siis eks elu näitab.

Aitäh! Austatud kolleeg, ettekandja! Me oleme koos põhiseaduskomisjonis ja selle eelnõu arutelu juures olime ka. Ja nii nagu sa siin õigesti ka välja tõid, oli arutelu all see, kas Vene ja Valgevene kodanikelt hääleõiguse äravõtmine nõuab põhiseaduse muutmist või mitte – selle kohta on ekspertidel väga erinevaid arvamusi. See tõesti, ma möönan, vajab analüüsi. Aga juttu oli ka sellest, et valitsuskoalitsioonis on plaan kaaluda ka valimisõiguse peatamist, mis minu arvates on muidugi täitsa nonsenss ja jaburdus, aga see selleks. Te ka viitasite oma ettekandes, et sellest oli juttu. Kas te võite öelda, kui kaua see analüüs aega võtab? Kas komisjoni arutelu tulemusena saite te aru, millal valitsus kavatseb selle analüüsiga välja tulla, et me saaksime selle protsessiga edasi minna? Aitäh!

selle seaduse vastu ja tsiteerisite ka presidendi isiklikku arvamust. Kogu lugupidamise juures presidendi vastu, seadusandlik kogu oleme meie. Nagu ma enda sõnavõtus tõin välja, siis tegelikult mitte mingisuguseid rahvusvahelisi leppeid ega ühtegi sellist sätet ei ole, mis kohustaks meil seda õigust õigust andma. Ja kuna te lugesite ette meie töö- ja kodukorra seadust, siis ma tuletaksin meelde, Riigikohus on öelnud 2013. aastal, et see, et kohaliku volikogu valimistel ei saa kandideerida Eesti kodakondsuseta isikud … Aeg! Aeg! … ei ole demokraatia põhimõtte ja võrdse kohtlemise põhimõtte ega meie põhiseaduse vastu. Nii et Riigikohus on see kõige kõrgem. Kas te seda ka arutasite? Aitäh küsimuse eest! Seda konkreetselt me ei arutanud ja töö- ja kodukorra seadust ma ei ole siin tsiteerinud. Aitäh, austatud ettekandja! Nimetasite ühe argumendina – kuigi jah, presidendi sõnavõtt oli eile –, aga komisjoni seisukohta tugevdava argumendina presidendi mõtteavaldust, et ei peaks nii-öelda hulgakaupa inimesi hukka mõistma või seda probleemi lahendama, vaid [peaks] lähenema individuaalselt teiste riikide või agressorriigi kodanike valimisõiguse äravõtmise küsimusele.Ma Ma küsin teilt: kas komisjon arutas – aga kui ei arutanud, teie ütlesite, et te presidendiga olete ühte meelt, et seda peaks tegema individuaalselt –, kuidas käib individuaalselt valijatelt valimisõiguse äravõtmine, kui selleks on põhjus?

Aitäh küsimuse eest! Tõesti, seda komisjonis ei arutatud, aga kui te küsite minu isiklikku seisukohta, siis nende inimeste jaoks, kes Eesti-vastaselt tegutsevad, on muud mehhanismid. Võib-olla me detailidesse ei lähe nüüd konkreetse

põhiseadusele viitamine on muidugi liberaalide voluntaristlik tõlgendus, mis on täielikus vastuolus põhiseaduse preambuliga. Aga ma tuletan teile meelde, et see, mida te praegu siin kaitsete, ehk siis kõikidele valimisõiguse andmine No, järgmise viie aasta pärast võib-olla Võru linnapea ei ole Allas, vaid on keegi Putin. Ma ei tea, Vladimir ta eesnimi ei pruugi olla. Mõelge nüüd ikka natuke perspektiivis ka. Te hakkate individuaalselt lahendama? Nalja teete või? Aga mu küsimus on teine. Kui me ei lase Vene ja Valgevene sportlasi olümpiamängudele ja muudele rahvusvahelistele üritustele selle pärast, et nad on agressorriigi kodanikud, siis kuidas saab anda neile siin valimisõigust? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Tõesti veel kord jälle, see ei olnud komisjonis arutelul, aga isikliku [arvamusena ütlen, et] tegemist on ikkagi konkreetse seadusega ja minu teada Eestis peavad kõik seadused olema põhiseadusega kooskõlas. Kui saab selgeks, kuidas seda saab või ei saa teha, siis läheks mõistlikult ja rahulikult edasi. Hetkel seda selgust ei ole,

kus Vene kodanikud on saanud Venemaa valimistest osa võtta, on toimunud ka pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale, pärast 2014. aastat, ja et Vene kodanike toetus Vladimir Putinile isiklikult, ka Vene võimude tegevusele, on olnud suur. Nüüd te ütlete, et kui on mingeid probleeme, et keegi tahab näiteks Vene kodanikuna siin olles sekkuda Eesti riigi siseasjadesse, seda valimistel väljendada, siis läheneme individuaalselt, saadame näiteks välja. Kas teil on siis meie julgeolekuorganitele soovitusi, kuidas seda teha üle ühe, kahe ja seitsme aastas? Kas te teate, kui keeruline tegelikult Euroopa seaduse valguses on kedagi välja saata? Aitäh! Aitäh! Ma tõesti ei ole selle protsessiga kursis ega oska teile seda lahti seletada siin. Jaak Valge, palun! Jaak Valge, palun! Aitäh võimaluse eest küsida!

mitte Eesti kodaniku. Lisaks on meil rahvusvahelist kaitset saanud üle 5000 mitte Eesti kodaniku ja see arv suureneb väga jõudsalt,

Kas teie arvates see, kui me piirame kohalike volikogude valimise õiguse

Aitäh küsimuse eest! Veel kord, tõesti seda komisjonis ei arutatud. Kui te küsite isiklikku seisukohta, siis see on kindlasti mitmekihiline, nagu küsimuski oli.

Aitäh ettekandjale! Suur aitäh, Anti Allas! Avan läbirääkimised. Küsin, hea kolleeg Anti Poolamets, kas te mahute kuue minuti sisse või soovite rohkem aega? Võtan juhataja vaheaja kuus minutit ja jätkame läbirääkimistega homsel täiskogu istungil. Istung